Danas ćemo još raditi ova četiri prijedloga zakona koja predlaže kolegica Dalić. Na prijedlog predlagateljice i suglasnost klubova obavit ćemo objedinjenu raspravu. Dakle - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, prvo čitanje, P.Z. br. 713; - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, prvo čitanje, P.Z. br. 714; Prijedlog zakona o sustavu plaća u državnoj službi i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, prvo čitanje, P.Z. br. 715; - Prijedlog zakona o sustavu plaća u javnim službama, prvo čitanje, P.Z. br. 716; 716; Predlagateljica zakona je zastupnica Martina Dalić. Prijedloge akata ste primili. Vlada Republike Hrvatske je dostavila mišljenja. Kod donošenja ovih zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo. Njegova izvješća ste primili na sjednici. Za zakone pod točkama 7., 8. i 9. uz Odbor za zakonodavstvo raspravu je proveo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Molim kolegicu Dalić da uvodno obrazloži prijedloge zakona. Martina Dalić, izvolite. Hvala lijepo. Poštovane kolegice i kolege. Ova četiri zakona ustvari treba promatrati kao jedan paket kroz koji se materijalizira i opisuje koncept jednog od važnih aspekata reforme državne i javne uprave, a to je aspekt koji se tiče upravljanja institucija i da se tako izrazim upravljanje kadrovima. Hrvatska ima u europskim razmjerima skupu javnu upravu što znači da mjereno na plaće i troškove zaposlenika koji plaće primaju iz proračuna za te se potrebe troši nekih 12,5% BDP-a, gotovo među najviše u Europi. Sa druge strane, vrijednost za novac koji dobivaju hrvatski građani i poduzetnici nažalost nije zadovoljavajuće i mi ovdje vrlo često govorimo o državnoj administraciji, o javnoj upravi kao bitnim preprekama poslovanja i nažalost to proizlazi iz službenih anketa i stavova i mišljenja poduzetnika. Isto tako i građani ne dobivaju za svoj novac vrijednost usluge koju bi u okviru ovako visokih troškova objektivno trebali dobivati i to je jedno stanje koje zasigurno ne bi trebalo dalje dopuštati i ne bi trebalo dalje tolerirati i stoga se pitanje reforme državne i javne uprave nameće kao nužnost. A upravo isticanje reforme i potrebe za reformama postalo je na neki način opće mjesto hrvatske politike. O reformama govore gotovo svi. Premijer Milanović evo nedavno neki dan govori i najavljuje o reformama, doduše bez razbijanja i rasturanja. doduše bez razbijanja i rasturanja. Gospodin Karamarko predsjednik HDZ-a iznenada poručuje da drugoga puta nema. Europska komisija nam šalje sve oštrije i oštrije požurnice. O reformama govori i Predsjednica Republike a gotovo vrlo redovito i s visokom frekvencijom tu se upravo navodi reforma državne i javne uprave. u cijeloj ovoj priči ostaje u stvari nejasno što tko od ovih govornika kada spominje reforme ili spominje ovu specifičnu reformu u stvari misli. Što misli na koje poteze misli, na koje instrumente misli i kako u stvari bi namjeravao provesti ono ono za što se retorički zalaže. Tako je reforma državne i javne uprave postala na neki način neka vrsta hrvatskog političkog jetija. Ovi prijedlozi koji se u stvari nalaze danas prema vama imaju za cilj pokazati da reforma nije jeti i da reforma državne i javne uprave koliko god kompleksna bila i koliko god aspekata imala, a ima ih barem tri: organizacijski, tehnološki i ovaj kadrovski ima svoj sadržaj. I sadržaj tog kadrovsko-upravljačkoga dijela reforme pokušala sam uobličiti kroz ova četiri zakonska prijedloga. Smisao je ovih zakonskih prijedloga i motiv ne biti uperen protiv uprave ili zaposlenika uprave ili onih koji primaju plaću iz državnog proračuna, nego upravo suprotno ponuditi model za izgradnju mehanizama kojima će se jačati kompetencije, stručnost i u biti položaj i uloga javne uprave i njezina sposobnost obavljanja njezinog temeljnog posla, a to je jeftina, efikasna usluga i poduzetnicima Prema tome, iako se ovaj prijedlog bavi upravo njegov krajnji cilj i njegov temeljni motiv jest gospodarski, jest u stvari pokazati koji su to mehanizmi i koji su to instrumenti i što to u stvari treba raditi kada govorimo o potrebi poboljšanja uvjeta poslovanja, smanjivanja prepreka poslovanju, poticanja poduzetničkog okruženja između ostalog i ovo. Ovim se prijedlozima naravno na općenitoj razini želi pokazati da reforme nisu rezovi što se u nas vrlo često izjednačava i time u stvari osnažuje strah od reformi, a te se dvije stvari ne mogu i ne smiju izjednačavati zbog toga što rezovi koliko god duboki bili ili oštri bili u stvari ne odgovaraju na pitanje onoga što nas ovdje muči, kako raditi bolje, kako raditi efikasnije, kako pružiti jeftiniju i bolju uslugu poduzetnicima i građanima koji će onda dati i bolje poslovne uvjete, a omogućiti i snižavanje poreza. Naravno i ovaj ovdje prijedlog kada bi se dosljedno u praksi proveo nije beskonfliktan proces. Mijenjanje strukturnih osobina ekonomije nije beskonfliktan proces, može izazvati i nezadovoljstva i konflikte a u ovom konkretnom slučaju nusproizvod mogu biti i otpuštanja. Međutim, otpuštanja nisu krajnji cilj ove reforme. Krajnji cilj ove reforme jest valorizirati rad i rezultate rada, a ako do otpuštanja i dođe onda ona donosi kriterije i mehanizme kroz koje državnu i javnu službu napuštaju oni koji, čiji rezultati rada u stvari ne odgovaraju potrebnim standardima. Jasno je da će i da bi ostvarivanje punih rezultata ove reforme zahtijevalo vrijeme, međutim jer reforma je proces, proces kojem se mora biti uporan, dosljedan i popravljati ono što po putu popraviti treba, ali zadržavati jasan cilj i jasnu viziju gdje se reformom treba doći. Međutim, ne slažem se da se vrijeme potrebno za realizaciju punih efekata reformi mjeri desetljećima. Učinci reformi mogu se usporediti s grudom snijega. Ispočetka ide teško, sporo, a nakon toga sve brže, učinci su sve veći. A zato što prije i počnemo provoditi reforme to ćemo njihove rezultate osjetiti brže i efektivno umanjiti eventualne veličine rezova kojih se svi s pravom tako i boje. Ovdje izneseni prijedlozi bave se aspektom reformi državne i javne uprave koji se tiče upravljanja ljudskim potencijalima, koji se tiče motiviranja zaposlenih u državnoj i javnoj službi, koji se tiče implementiranja načela da položaj svakog pojedinca u državnoj i javnoj službi treba i može ovisiti jedino o rezultatima njegovoga rada. Svi drugi mogući utjecaji koje danas službenici osjećaju u stvari rezultiraju narušavanjem koherentnosti i kompetentnosti te uprave i u stvari situacijom koju imamo danas, a situacija koju imamo danas ja mislim da će se složiti svi oni koji u ovoj dvorani imaju iskustva u izvršnoj vlasti jest da Hrvatska u velikoj mjeri nalazi i u krizi upravljanja institucijama. Mehanizmi upravljanja, mehanizmi motiviranja, mehanizmi kažnjavanja u nas su gotovo nepostojeći i zbog toga u stvari imamo imamo i značajnih problema da se zakoni koji se donose u ovome Domu i provode. Jer možemo mi ovdje donositi i najsjajnije zakone u najboljoj namjeri ako se ne provode na kvalitetan i dosljedan način, ako nema dovoljne profesionalnosti državne i javne uprave tada imamo mnoštvo problema a gotovo svakodnevno upravo takvim problemima i svjedočimo. Prva dva od ovog paketa prijedloga, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim dužnosnicima i s njim povezan Zakon o državnim službenicima ustvari imaju za cilj postaviti temelje za izgradnju profesionalnog i stabilnog upravljačkog i menadžerskog kadra u državnoj službi. Što znači da ova dva zakona u suštini donose prijedlog da se smanji broj politički imenovanih dužnosnika sa sadašnje 3 ili u nekim elementima gotovo i 4 razine na 2, a da se izbor rukovodećih kadrova najviše službeničke razine obavlja na mandat od 5 godina u procesu javnog natječaja čiji se rezultati onda moraju javno objaviti za 10 najbolje plasiranih kandidata. Na primjer, to konkretno znači pretvaranje u službenička mjesta najviše razine ravnatelja Porezne uprave, npr. Carinske uprave i pomoćnika ravnatelja HZZO-a, HZMO-a, HZZ-a i slično. Ovi položaji, ovi ljudi ne kreiraju politiku. Ovi ljudi su čelnici institucija koje provode zakone i obavljaju vrlo kompleksne poslove za što su primarna profesionalna znanja i kompetencije. Naravno, mogućnost izbora i reizbora na javnome natječaju ovisi o rezultatima ostvarenim u proteklom mandatnom razdoblju na način kako ću kasnije detaljnije objasniti. Prema dosadašnjem iskustvu sa ovim prijedlozima zahtjev za depolitizaciju se pokazuje ustvari kao jedan od najtežih zahtjeva koje donose ovi prijedlozi iako baš u smislu volumena ovu su vrlo kratki zakoni svojim obujmom. Različiti su primjeri kako različite države rješavaju ove probleme. Različite države imaju različit stupanj politizacije. Od SAD-a koje imaju visoko politiziranu administraciju do npr. baltičkih zemalja koje u nekim segmentima imaju samo jednu politički imenovanu razinu. Ovo države biraju prema vlastitome iskustvu. A ono što mislim da je pokazalo hrvatsko iskustvo jest da politizacija i državne i javne službe, duboke promjene u kadrovskoj strukturi sa političkim promjenama jesu štetne za funkcioniranje države. Stoga je jasno ustvari da djelotvorna depolitizacija i postavljanje temelja za trajno stvaranje profesionalnog i stručnog rukovodećeg kadra zahtjeva politički dogovor ili u najmanju ruku političko razumijevanje da promjena boje vlasti neće ujedno značiti i promjenu u stupnju politiziranosti državne i javne uprave jer time kontinuirano rušimo taj profesionalni upravljački kadar koji nikako da izgradimo. Naime, politička imenovanja impliciraju i politička razrješenja koja sa sobom povlače ono što je najveći problem gubitak institucionalne memorije. Sljedeća dva zakona bave se i nadovezuju se na ovo prethodno, bave se načinom i sustavom određivanja plaća u državnoj upravi, javnoj upravi i jedinicama lokalne samouprave. Ovim se zakonima ustvari predlaže izgradnja jedinstvenog sustava nagrađivanja ali i kažnjavanja koji bi se primjenjivao za sve korisnike proračuna i temeljio na istim načelima i istim kriterijima čiji je cilj postići da rezultati rada, stručnost i efikasnost ustvari imaju dominantnu ulogu u određivanju položaja i razvoja karijere svakog pojedinca u ovim službama. Ja želim podsjetiti da ustvari u našem zakonodavnom okviru postoji i ovakva obveza. Zato što je u nekim zakonima koji se tiču službeničkih odnosa i upisano da će se postojeći sustav primjenjivati do trenutka donošenja jedinstvenoga propisa o plaćama. Što znači da se u ovim prijedlozima donosi prijedlog uvođenja platnih razreda, 12 za državne i lokalne službenike te 15 za za javne službenike od kojih se svaki dijeli u 12 platnih stupnjeva. Smisao je platnih razreda i platnih stupnjeva da se svako zvanje može tijekom svoje karijere temeljem kriterija uspješnosti u radu razvijati i pomicati u plaći kroz platne stupnjeve. Dakle, smisao platnih razreda i platnih stupnjeva jest da nagrađivanje kvalitetnih kadrova i njihovo promicanje u službi ne zahtjeva njihovo promicanje automatski na viša rukovodna mjesta. Mi danas imamo takav slučaj, rezultat čega je visoka fragmentacija institucija i postojanje mnoštva malih odjela kao što gotovo svi ovdje znamo, koji su kreirani samo zato da bi se ustvari nekim ljudima omogućilo napredovanje i nagradio njihov rad. Sustav platnih razreda takvu potrebu otklanja jer omogućava da se u okviru svakog pojedinog zvanja tijekom karijere osoba napreduje u plaći bez potrebe da se pomiče u nekakvoj organizacijskoj shemi ako za tim nema potrebe ili ako netko uopće i nije zainteresiran za menadžerske za menadžerske položaje. Jer ovaj sustav platnih razreda je složen i tako da visoko kvalitetni stručnjaci mogu u suštini tijekom svoje karijere doći u platnim stupnjevima do plaće koja je i veća od njihovih neposredno nadređenih. Zatim predlaže se uvođenje sustava procjene radne učinkovitosti temeljem unaprijed definiranih i svugdje gdje je to moguće mjerljivih kriterija. naravno bit i smisao cijelog sustava je način pomicanja kroz platne stupnjeve i platne razrede, a to se ovdje predlaže učiniti temeljem ocjenjivanja koje proizlazi iz mjerljivih kriterija mjerenja radnoga učinka. Mi i danas imamo sustav ocjenjivanja koji se temelji u biti isključivo na subjektivnoj ocjeni, pa onda sustav i ne funkcionira jer svi dobivaju najbolje ocjene. Mjerljivost rezultata rada je ustvari ključni i kritični dio ovoga prijedloga. Iako se radi o javnim i državnim službama gdje je po prirodi stvari nije moguće možda baš svaki posao precizno mjeriti u velikoj većini slučajeva moguće je identificirati mjerljive kriterije i mjerljive pokazatelje nečijega rada, rada, npr. kod administrativnih radnih mjesta broj konačno riješenih predmeta, broj izdanih dozvola, vrijeme potrebno za rješavanje predmeta, broj prijedloga za poboljšanje nekih procesa, za poboljšanje procedure, na kraju konca za poboljšanje zakonskih propisa Kod npr. liječnika brojem uspješnih operacija, brojem obrađenih pacijenata, brojem operacija i zahvata bez komplikacija. Kod nastavnika uspješnost učenika na standardiziranim testovima kao što su mature, broj natjecanja itd. U svakom slučaju zakoni kao takvi precizno ne utvrđuju koji bi to mjerljivi kriteriji bili jer je naravno izbor kriterija u slučaju pojedinih konkretnih struka naravno i pitanja dijaloga sa tim strukama i u krajnjoj konačnici i socijalnog dijaloga. Temeljem ovakvih kriterija predlaže se provođenje sustava ocjenjivanja na temelju ispunjavanja ovako zadanih ciljeva a uz primjenu naravno ocjene kvalitete, pravovremenosti, samostalnosti koju ocjenjuje neposredno nadređeni rukovoditelj. Predlaže se u ovim prijedlozima i uvođenje mogućnosti ocjenjivanja od strane korisnika za sve one koji rade u direktnom dodiru sa Na ovakav način kroz sustav ocjenjivanja temeljem mjerljivih kriterija, kroz njegovo korigiranje gdje je to moguće temeljem mišljenja mišljenja i ocjena korisnika dobiva se ustvari sustav ocjenjivanja gdje jedini kriteriji za promicanje u plaći rezultati rada, učinkovitost i efikasnost u radu. Na ovaj način postiže se jačanje motivacije i stručnosti službenika jer vrlo dobro se i postaje jasno da se napredovati može samo temeljem rezultata rada. Dvije uzastopne ocjene izuzetan, odnosno tri uzastopne ocjene primjeren ili pet uzastopnih ocjena dobar donose automatsko promicanje za jedan platni stupanj. Promicanje kroz platne razrede isključivo temeljem ocjene zahtjeva ukidanje dodatka na staž od 0,5%, međutim prosječna razlika između dva uzastopna platna stupnja je 2,13% što znači da najbolji koji su ocjenjeni ocjenom izuzetan ili ocjenom primjeren napreduju brže nego odnosno brže im se povećava plaća nego što je to slučaj danas kada se primjenjuje automatski dodatak od 0,5% za staž. Također predviđa se i nazadovanje u plaći u slučaju dobivanja najniže ocjene, odnosno ocjene zadovoljava te otkaz iz službe u slučaju dobivanja negativne ocjene. Otvara se, naravno da bi sustav ocjenjivanja mogao funkcionirati i biti efikasan ne mogu svi biti izuzetni ili primjerni što znači da se uvodi zakonsko ograničenje da u jednoj godini 6% zaposlenih može biti ocijenjeno ocjenom izuzetan i 12% zaposlenih ocjenom primjeren. Predstavlja to neki prosjek međunarodnih istraživanja iz područja vrednovanja rada. Uvodi se također i mogućnost da svi službenici, da izuzetni, za izuzetne napore moguće je dodijeliti i nagrade, gdje se fond nagrada ograničava na 0,1% proračunskih sredstava namijenjenih za plaće čime se ograničavanjem sredstava postiže i djeluje na kontrolu troška ovoga postupka, a oni koji bi dobili nagrade po osnovi izvanredne nagrade, po osnovi svojih rezultata rada njihova imena zajedno sa obrazloženjem moraju se javno objaviti na web stranici navedene institucije. Osim naravno ocjenjivanja službenika u državnoj i javnoj upravi, ne postoji niti jedan razlog zbog čega se isti sustav ne bi primijenio i na rukovodeći kadar. Dakle, predviđa se također ocjenjivanje naravno rukovodećeg kadra od strane a za rukovodeći kadar najviše službeničke razine predlaže se uvođenje tzv. kolegijalne ocjene, to je ocjena koju daju kolege iz te hijerarhijske razine. predviđa se i otvara se također mogućnost da i rukovodni službenici mogu ostvariti nagradu u visini jedne mjesečne bruto plaće ukoliko su ocjenjeni ocjenom najmanje primjeren. A ovisno o rezultatima koji ostvaruje njihova institucija a koji se ovdje predlaže da se mjeri ostvarivanjem proračuna koji je usvojen usvojen u Saboru, originalnog proračuna koji je usvojen u Saboru. Dakle rukovodni službenici najviše razine mogli bi se kvalificirati za u visini jedne mjesečne bruto plaće ukoliko konkretno njihovo ministarstvo ostvari svoj proračunu u okvirima onoga što je planirano originalnim proračunom. Na ovaj se način očigledno želi malo uvesti i motiv da i rukovodeći kadar, odnosno sami službenici budu zainteresirani za to da su proračuni njihovih institucija realni i da se malo potrude to izvršiti onako kako planiraju početkom godine. Financijski ovako predložena reforma donosi u proračunu uštedu tijekom prve dvije godine zbog od nekih 75 milijuna kuna zbog toga što se ukida dodatak na staž. U sljedeće tri godine također pojavljuje se ušteda koja je nešto manja nego u prve dvije godine. Puni trošak ovoga prijedloga pojavljuje se u 6.-oj godini njegove primjene i tih 6 godina ustvari predstavlja razdoblje u kojem se mehanizmima koje ovaj prijedlog nudi može upravljati konačnim troškovima i ukupnim troškovima pune primjene ovoga sustava. A puni troškovi primjene ovoga sustava u 6.-oj godini jesu oko 250 milijuna kuna za državne službenike i oko između 400 i 500 milijuna kuna ako da se dobro sjećam za javne službenike. Konačno, iako je glavni motiv ovakve reforme jeftinija i kvalitetnija javna usluga ova reforma ustvari donosi i vrlo jasnu korist za tzv. političke elite. Političari ne mogu biti uspješni u upravljanju državom i u ostvarivanju programa za koje su dobili povjerenje naroda ukoliko ne postoji dovoljno profesionalne i stručne institucije koje će im osigurati podršku u provođenju tih programa. Mislim da je upravo za mandata ove Vlade bilo nekoliko vrlo očitih primjera, primjera Zakona i zakonskih rješenja koja su osporena od strane Ustavnog suda, koja su ustvari pokazala da je kompetentni i kvalitetniji input administracije bio nužan i da je možda kvalitetniji i kompetentniji input administracije ostvaren da onda takvih neželjenih posljedica zakona koji su izglasani u ovom Domu ne bi bilo. Naravno, naše političare u velikoj mjeri muči problem lojalnosti, kako osigurati ustvari da lojalnost državne službe u slučaju promjene boje političke vlasti. Međutim, ono što ja mislim jest da lojalnost o kojoj se ovdje radi je lojalnost prema državi i provođenju njezinih zakona. A put prema tome jest ustvari inzistiranje na rezultatima rada. Kroz trajno i uporno inzistiranje na rezultatima rada, kroz dovoljnu odlučnost u provođenju ovih načela, kroz veliki napor koji je u krajnjoj liniji potreban, menadžerski napor da se ova reforma provede jer ona je proces i ovi prijedlozi pokazuju upravo to da su reforme uvijek proces. Mislim da se može i mogu jačati mehanizmi koji će otkloniti ovu zabrinutost lojalnosti. Jer između efikasnosti, rezultata rada i lojalnosti ja bih se uvijek i nekakve personalne lojalnosti ja bih se odlučila za rezultate i lojalnost, lojalnost državi i zakonima. Stoga na kraju u zaključku ovi prijedlozi i njihov je cilj prikazati što to reforma ustvari znači da reforma zahtjeva i političku volju. Mnogi elementi ovoga prijedloga zahtijevaju političku volju, političku odlučnost i spremnost u određenom trenutku i na zauzimanje i političkih stavova i u izborima u izborima između nekih rješenja. Zahtjeva se puno menadžerske upornosti, zahtjeva se puno upravljanja međutim to je zasigurno put kojim će se prije ili kasnije morati krenuti. Slične sustave u koje se pokušavaju ugraditi kriteriji učinkovitosti, mjerenja rezultata razvijaju i mnoge druge zemlje. Ovakav sličan sustav jedinstvenih kriterija, jedinstvenog pristupa u načinu određivanja plaća pred 2 do 3 godine uvela je Poljska. Otprilike sličan sustav ima i Slovenija. Problemi u provedbi su sigurno brojni. Sastavni dio provedbe jest i socijalni dijalog. Međutim, niti jedna reforma nije lagana. Niti jedna reforma ne može dati rezultate preko noći, međutim i dalje držim da što prije reforme počnemo provoditi to će i rezultati prije doći. ovim prijedlozima se eto barem u jednom malenom dijelu pokušava ukloniti i ta nepoznanica i taj upitnik što to reforme ustvari znače. u jednom segmentu znače i ono što je opisano u ovim prijedlozima ali naravno ovo što je opisano u ovim prijedlozima nije da se tako izrazim uklesano u kamen i predstavlja ustvari samo jedan mali djelić reformi koje su Hrvatskoj potrebne. Hvala lijepo. replika. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo. Kolegice Dalić, spomenuli ste ravnatelje HZZ-a, HZZO-a i slično, pomoćnike ravnatelja, ja bih voljela da naši građani čuju da Hrvatska ima u ovom trenu 16 zavoda. U tih 16 zavoda zaposleno je 7868 djelatnika. Osnivač Republika Hrvatska i još dodatno 40 agencija, u njima radi 6390 djelatnika i 5 fondova sa 291 djelatnikom. Ovo su brojke sa 30. rujna prošle godine, pretpostavlja da se to od tada i sve ovo plaćaju naši građani. Znači nisu u pitanju samo ministarstva, županije, dileme da li nam županije trebaju ili ne trebaju, gradovi, općine, da li tu imamo veći ili manji broj. Svakog dana, ja bih rekla svaku godinu se rađa nova agencija i uvjerena sam da ni sam premijer ne bi

na koga se ovi kriteriji i načela odnose i odnose se u krajnjoj konačnici na sve korisnike državnoga proračuna. Ono što ustvari se iz ovog komentara vrlo jasno nazire jest i ono što sam jednim dijelom govorila u samom obrazloženju. Reforma državne uprave ima barem 3 aspekta, jedan je organizacijski, jedan je tehnološki, tehnologija i napredak u tehnologiji ovdje otvara mnogobrojne mogućnosti i treći je u svakom slučaju ovaj kadrovsko upravljački. Negdje treba početi i ovaj prijedlog ustvari ide za tim da se počne na mjestu gdje bi se ustvari u najbržem vremenu mogli ostvariti rezultati. Svaki sustav čine ljudi kvalitetno upravljanje ljudima može u vrlo kratkom roku dati značajne rezultate za poboljšanje funkcioniranja institucija kao što to na kraju krajeva pokazuju iskustva privatnog sektora. Međutim, sekundarno provođenje ovakve reforme bi ujedno na određeni način također otkrilo i organizacijske nelogičnosti, preklapanja u organizacijskim rješenjima. Mi ovdje kod nas kada govorimo o organizaciji onda se u posljednje vrijeme vrlo često misli i na političko-teritorijalni ustroj koji je nesporno važan sastavni element ukupnoga rada javnog sektora, ali kratkoročno i mjesto gdje bi se značajno rezultati mogli ostvariti jest efikasnija organizacija različitih državnih institucija uz smanjivanje njihovog broja i njihova okrupnjavanja. A ovakva jedna reforma koja implicira gotovo koja implicira gotovo pregled cjelokupne kadrovske strukture bi pomogla u definiranju i efikasnijih organizacijskih rješenja. Hvala. Ne. Otvaram raspravu. Prvi je u ime Kluba zastupnika Linića, Vukšića i Hodžića kolega Slavko Linić. Izvolite. **Linić, Slavko (Nezavisni)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolegica Dalić, kolegice i kolege. Što se tiče našeg kluba mi podržavamo inicijativu i podržavamo sva četiri prijedloga u prvom čitanju. Pokušajmo reći ono što je najbitnije. Da li politika podržava reformu, bilo kakvu reformu. Ako se okrenemo vladinim porukama, Vlada Republike Hrvatske sva četiri zakona odbija. Pokušajmo govoriti o prva dva zakona koji govori što je političko radno mjesto, a što je stručno radno mjesto i kako riješiti one koje su zaposlene da zaista zadržimo odgovornost prema sada zaposlenima. To su prva dva zakona, jasna, nedvosmislena, prijedlog radnih mjesta o kojima možemo imati koji puta i drukčije razmišljanje, ali smo zaista mogli definirati iz ova dva zakona što bi politika trebala postavljat, što ne bi trebala postavljat. Ja samo podvlačim da to nije razmišljanje samo naše kolegice Dalić. Svi koji nas prate, koji nam žele pomoći u reformama upućuju nas na preveliku politizaciju stručnih poslova. Pa onda podsjećam na primjer koji smo imali u ovom Hrvatskom saboru kolegice Dalić, Zakonom o izmjenama Zakona o carini, rukovodni kadar carine se bira natječajem i ne postavlja se od strane Vlade više. Radeći reformu u Ministarstvu financija isti smo prijedlog napisali za Poreznu upravu i krajem 2013. godine donesen je Zakon o reformi Porezne uprave i definirano da se kadrovi biraju na natječaju. Da, to je zakon koji smo donesli, isti kao i za carinu u Republici Hrvatskoj. Što je Vlada učinila u 10. mjesecu prethodne godine, hitnom procedurom promijenila je i utvrdila da se ponovo kadrovi kadrovi u Poreznoj upravi biraju odlukom Vlade i snizila kriterije stručnosti i radnog iskustva jer je to odgovaralo kadrovskim rješenjima koje je Vlada postavila. Znači, nakon usvojenih zakona koji zakoni su pratili određene promjene koje bi morali imati ako želimo depolitizirati našu upravu i javni sektor, mi vidimo da Vlada se ponovo vraća na ono staro. I osnovni problem u Republici Hrvatskoj je kad će politika prihvatiti da shvati jedno: jedno su političke odluke, jedno su političke volje koje možemo kroz zakone i Sabore gurati i Sabor o njima definira koja je to politika. Ali kako će se provoditi zaista to treba stručan kadar koji svoje znanje, svoje školovanje upravo upotrebljava na realizaciji tog posla. evidentno je da te volje zaista ni 2015. godine nema. Ne želimo jednostavno dobar dio poslova koji ne bi trebali biti vezani uz politiku osloboditi osloboditi i ići na natječaj i ići na to da biramo stručno tko bi mogao to …/Govornik se ne razumije./… I ovdje kao što je prijedlog rečen 5 godina toliko da ga politika ne mijenja svaki puta kod izbornog ciklusa. Ali isto tako mogućnost ako ne udovoljava da se tada razrješuje zbog toga što nije u mogućnosti obavljati taj posao ili jednostavno nije dovoljno sposoban da bi taj posao obavljao. Prema tome, bojim se da na ovakvim primjerima ući ćemo i u novu izborni izborni ciklus. Opet ćemo najprije postaviti kadrove, eventualno ćemo nakon postavljanja političkog kadrova ići možda jer ćemo biti prisiljeni da se uskladimo sa zemljama u Europskoj zajednici mijenjati zakone, a to znači da bi negdje ova dva zakona naše kolegice mogli se naći u primjeni 2019. godini, znači kada na neki način budemo pripremali novi izborni ciklus. Pa valjda će nam narednih četiri godine biti dovoljno da napokon se opredijelimo koja su to radna mjesta koja zaista ne trebaju biti politički izbor nego znanje i struka. A sada dvije, tri riječi oko sustava plaća. Tu moram reći da sam opet razočaran sa mišljenjem Vlade RH. A znate zašto? Pa sustav razreda i stupnjeva je nešto što je Vlada RH utvrdila još 2013. i ugradila u reforme koje je Vlada planirala i šesnaestu, pa i čak i efekte tih reformi ugradila u program konvergencije i poslala Europskoj zajednici. tome, ovo što je predloženo od strane kolegice Dalić da napustimo sadašnji sustav plaća i pokušamo biti jasniji, transparentniji i da zaista u upravi i javnom sektoru svatko tko radi na istim poslovima neovisno o tome što su nagrade jer one su osobne imaju i istu plaću. Da, to je sve načinjeno u dokumentima Vlade republike koji se zovu program reformi i plan konvergencije ili obrnuto. Kako smo došli do toga da to treba učiniti? zaista nekontrolirano bilo plaćanje zaposlenih u državnoj upravi, pa se Vladinom odlukom išlo na centralni obračun plaća. Inače, to je projekt star jedno 8, 9 godina ali se zadnje tri godine pokušava provesti i čini mi se da će negdje krajem ove godine sva ministarstva biti na centralnom obračunu plaća. Tri godine mi pokušavamo plaće organizirati na taj način da imamo jedinstven elektronični obračun. Bilo je ogromnih problema? A znate zašto? Pa pojedinci su dobivali plaću kako je ministar htio, a ne kako je bilo propisano. Za iste poslove potpuno različite plaće, različite struke. Tako da računalo ne prepoznaje samovolju pojedinaca, volju ministara, računalo prepoznaje jasne analitičke podatke, a mi ih nismo imali. 2014. Republika Hrvatska isplaćuje plaće da mi uopće nismo bili u stanju te plaće prevesti na jezik računala, nismo imali. Nećemo govoriti o suludosti nekakvih dodataka. Jednostavno unutar bolnica različito od grada do grada, unutar škola potpuno različiti dodaci kako se kome sviđalo. Netko je po pet dodataka imao na plaću, pa su mu dodaci nosili višu nego osnovnu plaću. Da, to je način plaćanja ljudi zaposlenih u državnoj upravi. Sve je to pokazivalo da postojeći sustav je potpuno neadekvatan i da ga treba itekako promijeniti i da smo dužni ga promijeniti, jer svi oni koji izvana nas nadziru veli imate prevelike izdatke za plaće, imate prevelike iako se ja ne bih složio kad gledamo javnu upravu. Da, kad gledamo obrazovanje, zdravstvo da. Kad gledamo one zaposlene u ministarstvima ipak je to daleko manji broj zaposlenih. Prema tome, sama želja da računski kontroliramo kako ćemo isplaćivati pokazalo je koliko nereda imamo u plaćama. To je bio razlog da smo obećali sami sebi da u reformi ćemo to promijeniti, da ćemo ići na drukčiji način vrednovanja i to Vladin prijedlog je bio 10 razreda i 10 stupnjeva malo drukčije smo zvali. Prema tome, na isti način se razmišlja. Svjesni smo toga da to treba promijeniti. Ali opet Vlada šalje poruku da prijedlog vaše kolegice je neprihvatljiv. Prema tome, poruka ne nećemo ni taj dio reforme u mandatu ove Vlade načiniti s time. Ne želimo se baviti s time. I naravno onda dolazi i do onog najvećeg problema samog nagrađivanja. Nagrađivanje za koje pitajte kojeg god hoćete premijera iz prethodnog razdoblja svi smatraju da je neprihvatljivo. Ovdje je … sasvim drukčiji sustav nagrada, ograničen, tako da postoji odgovornost u donošenju ocjena u što više ocjena koje su objektivne, a ne subjektivne. Ali ono što je najvažnije, način kako se riješiti onih koji ne žele ili ne mogu raditi jer ne znam zašto nisu u mogućnosti obavljati svoj posao pa je to prilika da probamo to razriješiti i da sve ono često što slušamo da jedan zaposleni u državnoj upravi nikad neće prestati raditi u državnoj upravi. Sve nam to omogućavaju sustavi plaća u državnoj službi jedinicama lokalne samouprave i javnim službama. Ali ne, mi ne želimo ni taj dio reforme. Prema tome, da li je moguće da smo svjesni nedostataka, da je Vlada u svojim dokumentima pisala što treba promijeniti i reformom provesti upravo u plaćama javnog sektora a da napor kolegice Dalić jednostavno hladnokrvno odbija? Čak smo ga mogli propustiti u drugo čitanje, pokušati reći da ćemo zajednički uskladiti ono što već imamo u službama jer bi to bila pozitivna poruka da se ipak nešto može učiniti na svemu tome. Ali ne, mi ne želimo ni taj dio. Dobro! Da li je to poruka da je politika protiv reformi? Pa najvjerojatnije je. Vidjet ćemo, mene osobno zanima je stav kluba HDZ-a oko toga, jer i to su ona druga strana politike kao kao u ovom trenutku snažna opozicijska stranka da li će poslati poruku, da, potrebno je reformirati. Rekli smo da zakoni su prije svega zato da podignemo efikasnost uprave, pošaljemo poruku i gospodarstvu ali i građanima kao korisnicima usluga da se može jednostavno utjecati na efikasan rad ljudi u upravi. Ja samo dugujem, jer sam bio u Ministarstvu financija možda ipak tim ljudima i određenu zahvalnost. U Ministarstvu financija nisam imao prilike nagrađivati uspješne ljude, ali znate i bez plaćanja prekovremenog odradili su i fiskalizaciju, odradili su i predstečajne nagodbe i dobar dio zakona koji su bili važni za usklađenje sa Europskom zajednicom odradili. Prema tome, želim vrlo jasno reći iako su neadekvatno plaćeni, iako nisu nagrađivani ogroman broj ljudi u upravi itekako korektno obavljaju svoj posao i primjer su rada i radne discipline. Prema tome, ipak su ovi zakoni prije svega zato da bi politika mogla preuzeti veći dio odgovornosti za efikasnost i kvalitetu rada i državnih službi ali i javnih službi. Prema tome, prihvaćamo ove prijedloge i podržati ćemo ih.

Ja se naravno nisam u raspravi posebno osvrtala na razočaranje negativnim mišljenjem Vlade. Zato što se tu ustvari ne radi o razočaranju nego se tu radi o puno većem problemu o kojem bi ovaj Sabor, a bojim se i vladajuća većina trebala povesti računa. Ja bih vas željela podsjetiti da smo mi u Saboru krajem 11. mjeseca usvojili Industrijsku strategiju RH od 2014. do 2020. Nama je kao saborskim zastupnicima dostavljen ovaj raster kao Akcijski plan za provedbu strategije kojim je i ministar s pravom argumentirao ono što je najvažnije kojim će se instrumentima osigurati provođenje strategije. Važno područje i važan instrumentarij za provođenje Strategije industrijskog razvoja u koju se svi silno vole kleti jest povećanje efikasnosti javne uprave gdje piše uvođenje sustava ocjenjivanja i vrednovanja kvalitete rada javne uprave od strane korisnika. Rok implementacije je prvi kvartal 2015. Onda kaže, reorganizacija rada javne uprave na temelju sustava definiranja ciljeva, mjerenja radne efikasnosti i uspostave sustava nagrađivanja, rok provedbe prvi kvartal 2015. Dakle, sasvim je teško biti razočaran Vladinim negativnim mišljenjem jer ona je negativno mišljenje dala sama sebi s obzirom da je u prethodnom koraku donijela dokumente koji upravo ovo o čemu se u ovim zakonima radi predviđa da će biti stavljeno u provedbu u prvom kvartalu 2015. Mislim kad je ministar obrazlagao tu strategiju bilo je jasno da to neće biti jer nije imao odgovarajuće zakone uza se osim ovih prijedloga. osim ovih prijedloga. A osim toga Vlada ima u raspravi nacrt Strategije razvoja javne uprave gdje te iste stvari o kojima se ovdje radi predviđa u rokovima 2017. Sad da li će iduća Vlada prihvatiti ove rokove, povučeni iskustvom u Hrvatskoj sumnjam, ali meritum problema je da Hrvatska sa stupnjem barijera i poteškoća koje ta državna i javna uprava stvaraju u poslovanju ne može čekati 2017., a s obzirom na ove prijedloge ustvari nema nema niti potrebe. Tako da, evo i sa ovim prijedlogom stvari se u suštini razvijaju na uobičajen na uobičajen način, naravno nisam ja osobno naivna, ali bih ipak željela kada se svi toliko zalažu za reforme i svi toliko o njima govore da se u nekom trenutku pređe sa riječi na djelo koliko to možda god zastarjelo i starinski zvučalo. Hvala lijepo. S obzirom na ove vaše zakonske prijedloge, ima ih četiri, pa ja sam misli da Vlada ima bolja rješenja od ovih vaših pa zato je dala negativno mišljenje o vašim o vašim zakonskim prijedlozima. A osim toga ako ste vi naveli a to je točno da je prvo tromjesečje 2015., da kažem nekakav rok koji to je, evo imamo još 15, 20 dana za kraj ovog prvog tromjesečja ne vidim nikakvih naznaka niti u dnevnom redu ima prijedloga Vlade. Pa ne znam jeli možda, kažem Vlada ima neke bolje reforme, bolje prijedloge, pa eto nisu vaš usvojili ili je u pitanju nešto drugo. Hvala lijepo. I sada u ime kluba HDSSB-a kolega Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolegice Dalić, vi imate sreću u neku ruku da su vaši zakonski prijedlozi kojim se izmjenjuju i dopunjuju Zakoni o obvezama i pravima državnih dužnosnika, državnih službenika, zatim o sustavu plaća u državnoj službi jedinicama lokalne i područne samouprave i Zakon o sustavu plaća u javnim službama došli na dnevni red. Dočekali ste barem priliku da iskažete to što ste iskazali i što u ovim zakonskim prijedlozima koji su po meni dobri, da to kažete. Nažalost klub HDSSB-a nema tu sreću ili mogućnost da iskaže ono što je sad trenutno na dnevnom redu u 57. točki to je prijedlog zaključka o raspravi radi zakonskog zaustavljanja ovrha, pljenidaba i deložacija hrvatskih građana iz jedine nekretnine koju imaju u vlasništvu a u kojoj stanuju. Upravo je danas a još u nekoliko puta bila stanka u Hrvatskom saboru zatražena upravo u svezi ovog zakonskog prijedloga HDSSB-a a s druge pak strane predsjednica Kolinda Grabar Kitarović u neku je ruku iskoristila svoje ovlasti da Ustavnom sudu upravo u ovom smislu u kojem HDSSB govori i piše u ovom zaključku prijedloga, prijedlogu zaključka dostavi upravo svoj prijedlog da Ustavni sud ocjeni pravo na ovrhu, pljenidbu i deložaciju hrvatskih građana iz nekretnina kojima je ona prva i jedina. Eto, mi izgleda nećemo ni doći na red jer prema Poslovniku nakon valjda pola godine skida se sa dnevnog reda točka koja ne dođe na red, kao ona holodomor u Ukrajini koji smo trebali osuditi pa nikada nije stigao na red za raspravu, holodomor Ukrajini kad je Staljin pobio 10 milijuna Ukrajinaca gladovanje. Sad je neke druga situacija u Ukrajini. Ali pustimo na stranu sve te sporedne stvari. U svezi ovih zakonskih prijedloga meni se čini da ono što je Strategijom reforme javne uprave predviđeno za 2017. zapravo Vlada odmah u startu pretpostavila da, s obzirom da su novi izbori 2015. dala je sebi rok od 6 godina, sve i da ostane koalicija Kukuriku na vlasti dakle ima 6 godina za reformu javne uprave od dolaska na vlasti ili pak da taj vrući krumpir "prepusti" nekome drugome tko 2015. ove godine dakle ujesen ili pak u neko slično vrijeme ili pak ako budu prijevremeni izbori prepusti nekome drugome reformu javne uprave. Vidjet ćemo kako će biti, ali ne bih volio da bude kao kao u onoj pjesmi In the year 2525, da to bude 2525. godine jer Hrvatska država i hrvatsko gospodarstvo jednostavno ne mogu izdržati ovakav sustav upravljanja, ovakav sustav državne uprave, regionalne i lokalne samouprave, niti ovakav način sustava plaća koji je trenutno važeći. Objašnjavati odluku Vlade da vaše zakonske prijedloge odbije ili da ih proglasi negativnih, da ih saborska većina sutra kada kada bude glasovanje da ih odbije, je zapravo čini mi se kupovanje vremena ali i preventiva predizborno stresa ili potresa ajde bolje rečeno, jer ako su izbori pred vratima onda ovakva reforma državne uprave, javne uprave i jedinica lokalne samouprave i regionalne bi sasvim zasigurno u prvi mah, u prvom ovom ovom koraku provođenja toga neki stres izazvala. Međutim, gospodin premijer je rekao da se on ne boji takvih stvari i da će on za dobrobit Hrvatske države i takve bolne kako on kaže rezove, ali rezovi bez reformi, kako ste i sami napisali nisu ništa, da će ih napraviti. Nažalost čini mi se da nije dosljedan u tom svom obećanju da se on ne boji rezova i reformi ali eto nema ih. Ja sam mislio uložiti amandman, doduše kažu da na prvo čitanje ne treba ulagati amandman pri tome misleći neki da na raspravu u Hrvatskom saboru kada je gospodin glavni ravnatelj Hrvatske televizije izjavio da on ne spada u sustav plaća plaća niti obvezu da prikaže primanja, odnosno plaću, a i primanja, jer prema izvješću COP-a, gledajte šta kaže, sam ministar Lalovac da danas imamo 360 vrsta dodataka na plaće. Imamo više vrsta dodataka na plaće nego parafiskalnih nameta. 360 raznih vrsta dodataka na plaće. Na stranu onih 0,5% o kojima ste vi govorili na godinu službe koju svi skupa imamo i primamo a ovo su sasvim neki drugi još dodaci na plaće. To je prema izvješću COP-a u kojemu je trenutno više od 200 tisuća službenika, 200 tisuća službenika već je u COP-u. I sada jedan glavni ravnatelj javnog servisa, zašto se on zove javni servis, to mi nije jasno ako njegova plaća nije javna a naša je. Imamo i Povjerenstvo za sukob interesa, zna se svaki bicikl koji imamo, svaki kotač na biciklu moraš prijaviti i ne daj Bože da bude podatak netočan. Glavni ravnatelj Hrvatske televizije ne treba i to je tajna o plaćama na Hrvatskoj televiziji i javnom servisu. Postaviti ću pitanje, bilo ministru, bilo predsjedniku Vlade, je li moguće doći uopće do podatka o visini tih plaća? Upravo me zaintrigirala rasprava koja se prošli tjedan vodila ovdje u Hrvatskom saboru cijeli dan. Nije ni to bitno toliko. Naime, dobio sam podatak da, ajmo od jedinica lokalne samouprave i regionalne samouprave u županiji Vukovarsko-srijemskoj do prije tri godine je bilo zaposleno 60 djelatnika. Okvir za plaće je 20% od proračuna županije. To znamo da se ne smije prekoračiti 20%. Navodno sada, danas ima 120 zaposlenih u županiji Vukovarsko-srijemskoj. I sada je problem jer se župan mora uklopiti u 20% a dvostruko više službenika u županiji Vukovarsko. I tako je to u većini naših županija. I sada kažu da je 17 županija u minusu sa izvornim, naravno izvornim sredstvima jer država pomaže. Samo tri županije su pozitivne u Republici Hrvatskoj, ostalih 17 su u minusu. Ali ne daj Bože kako kažu ih HDZ-a da se ukinu županije jer je većina župana iz HDZ-a. I sada imamo problem, ja mislim da niti HDZ neće biti za vaš prijedlog upravo iz tih nekih njihovih, da ne kažem osobnih nego stranačkih razloga. Jer i u slučaju pobjede na izborima ili promjene vlasti doći će opet do gomilanja administracije ali drugačije stranačke provenijencije jer to treba skinuti jednog pročelnika a staviti drugog. Ali ovaj pročelnik ne dobiva otkaz koji bude skinut on ide za referenta. I tako mi gomilamo administraciju i u županiji i u državi i u javnim službama, svuda. Svuda gomilamo tu administraciju. Jako mi se dopada vaš tekst kojega ste u mnogome i citirali od nekih drugih i koji kaže ovdje da je državna uprava jedna od kočnica napretka, jedna od kočnica gospodarstva jer iznijeli ste i statističke podatke da se u Hrvatskoj do građevinske dozvole stiže za 317 dana. A prosjek razvijenih država članica OECD-a za 147. Dakle više od 2 puta kraćeg, u dva puta kraćem roku dobijete građevinsku dozvolu. U tzv. novim članicama Unije koje su Hrvatskoj direktni konkurent i u povlačenju kapitala taj posao dobivanja građevinske dozvole traje 174 dana ili točno u 50% kraćem roku. Zašto je naša državna uprava neefikasna pored i velikog broja zaposlenika i mislim većeg nego što i treba? Pogotovo u doba i u eri kada imamo tehniku, kada imamo Internet, kada imamo, kada trošimo 600 milijuna kuna u proračunu za 2015., 600 milijuna kuna je predviđeno za modernizaciju u smislu nabavke PC opreme itd., 600 milijuna kuna hrvatski građani daju za modernizaciju i uvezivanje. Znate i sami za e-svjedodžbe, za e-, u školama za e-imenike, e-dnevnike, možeš sada dobiti rodni list preko e-izvatka itd., sve da bi imali to. pored toga što imamo takve strojeve koje samo kucneš prstom na taster i dobiješ podatke mi i dalje imamo ogroman broj i povećavamo broj zaposlenika u državnim i javnim službama. To je nešto što je neobjašnjivo zapravo, neobjašnjivo je zdravom umu ali nije neobjašnjivo ako gledate sa sa stanovišta, sa stajališta stranačkih interesa. I to je ono što ja stalno govorim da je u Hrvatsko na vlasti partitokracija, da je zapravo ona polako i postajemo svi svjesni odgovorna za stanje u državi. I kada pogledate neke nezavisne u ovoj državi, počevši od Omiša, Metkovića i još nekih, onda vidite da ti ljudi koji su tamo u upravljanju sasvim drugačije razmišljaju negoli stranački dužnosnici, bilo pozicije, pozicije, bilo opozicije. Je li rečeno ovdje kada dođemo na vlast mi ćemo vas pomest, bez ikakvih aluzija na mog kolegu i prijatelja koji je to izrekao, Duju, ali to je jednostavan i jasan dokaz, mi ćemo vas pomest ali vi ćete i dalje ostati raditi, nećete ostat bez radnog mjesta, samo ćemo šefove postavit svoje. Tako ste i vi sa lijeve strane uradili prije 3 godine, pomeli ove i stavili svoje i tako već 25 godina Hrvatske države, jedni metu ali ne skroz i ne bace, oprostite oprostite na izrazu, u kantu za smeće, negoli malo ostave po strani a isplivaju neki drugi, a onda nakon 4 godine ili nakon 8 godina dođu opet oni itd. I tako to se mi varakamo ili varamo već 25 godina, a uprava državna i javna uprava, neefikasnost, birokracija i korupcija kojom je sasvim sigurno ta uprava prožeta u mnogo slučajeva, sad da ne navodim konkretne jer nisam ja ni Bajić ni Cvitan ni županijski državni odvjetnik, dakle gdje su se razni slučajevi i razne afere dogodile, a u svezi s korupcijom, gdje su neki slučajevi stavljeni duboko u ladicu i još uvijek čekaju ili dok ne dođe do zastare pa će možda onda biti aktivirani, bit će rečeno eto prošao je jedan dan kao što je eto čak i državno odvjetništvo pogriješilo u podizanju optužnice, optužnog prijedloga za jednog iz Fonda za ekologiju i energetsku učinkovitost. Pa i sam COP, centralni obračun plaća, napisali ste ovdje na stranici 6, ako je stvarno uveden centralni obračun plaća pitanje je na kojim poslovima sada rade službenici koji su do sada obavljali taj posao. Vrlo zanimljivo pitanje pa sam ga i podvukao da ga citiram. Govorili ste o neefikasnoj birokraciji, nestabilnosti politike i korupciji što je više nego očito, neučinkovit rad državne i javne administracije koji se kontinuirano povećava. Administracija se kontinuirano povećava, o čemu smo već sam rekao nekoliko puta. Dakle ne možete očekivati rezultate od te administracije ukoliko državna i javna administracija nema potrebne sposobnosti i nije motivirana za njihovo provođenje. Vi ste napravili sustav kojim bi se i motivirali djelatnici. To su tablice koje ste ovdje iznijeli i predložili način nagrađivanja odnosno stvaranja plaća… …/Upadica Zgrebec: Vrijeme./… Dobro, neću više nijedne. Eto. Evo kolega Grubišić, kao inače na svoj način razgovarajući o prijedlogu kolegice Martine, obuhvatili ste širok dijapazon promišljanja svojih što je potpuno u redu, ali ona narodna poslovica ili uzrečica koju svi govorimo "uzalud vam trud svirači". Mislim da je potpuno razvidno bilo iz nastupa gospođe Dalić, ali i svega onog što je rekao kolega Linić, nebrojeno puta ovdje smo čuli ministra Vrdoljaka, dajte konkretan prijedlog, predložite zakon, ako je dobar mi ćemo prihvatit, ministra Marasa, premijer govori, nitko ništa ne predlaže, mi samo radimo. Upravo ova činjenica ih demantira što je kolegica Dalić pokazala. Sami se svoje strategije ovdje usvojene na na Saboru ne pridržavaju, sami svojih rokova se ne pridržavaju, nebrojeno mnogo zakona smo donijeli po hitnom postupku koji su praktički neprimjenjivi. Svi naši amandmani na te zakone koji su dobronamjerni, evo mogu spomenut Zakon o poduzetničkoj infrastrukturi gdje smo mi s terena predlagali amandmanima kako popravit zakon i govorili im da je zakon u praksi neprovediv. Nakon 6 mjeseci je morao pretrpit izmjene, opet krive i opet je neprimjenjiv. Dakle to je način na koji funkcionira ova Vlada, sve onda posljedice koje su takvog načina funkcioniranja su upravo ovo da nema reformi, da ne izlazimo iz krize, da naš narod sve teže živi, pa i da ne znamo kolika je plaća ravnatelja kako ste spomenuli. Ovdje barem 50-ak zastupnika iz svih opcija postavljalo to pitanje, čak i iz vladajuće stranke. Nismo dobili taj odgovor. On dobiva plaću od onih od onih naših građana koji plaćaju uredno tu svoju pretplatu i takva je situacija nažalost kod nas. I dok se te stvari ne promijene i upravo na tim stvarima uvođenje nekakvog reda u sve ovo što se iščitava iz prijedloga zakona kolegice Dalić neće biti puno bolje nego što je sad. izlaganje gospodina Milanovića u svom nedavnom godišnjem obraćanju Hrvatskom saboru. U tom obraćanju premijer Milanović je kazao: Moju Vladu i mene neprestano se optužuje da nismo dovoljni hrabri za poduzimanje radikalnih reformi. Nismo hrabri zato što iz državne uprave i javne službe nismo otpustili više desetaka tisuća zaposlenih. Tada bi, poručuju nam, svi naši problemi nestali kao rukom odneseni. Ja tako ne shvaćam hrabrost. Nikada neću pristati na to da se društvene bešćutnost naziva hrabrošću. Nije hrabrost proizvoditi ljudsku nesreću i enormno povećavati broj nezaposlenih, što je vrlo ironično dakle, s prilično mutnom nadom da će to dovesti do rasta BDP-a koji je kao što znamo već predugo u negativnoj zoni. Nije hrabrost lomiti preko koljena kompleksne probleme jer se takvo shvaćanje hrabrosti uvijek bolno slama preko nečijih leđa. Zato je pitanje dinamike promjena jedno od ključnih pitanja ekonomske politike koju uvodimo. Promjene moraju biti izbalansirane s mogućnostima i svojstvima našeg gospodarskog društva. Iz ovoga se vidi da gospodin Milanović i dakle Vlada ne razumije sadržaj i važnost reformi ali je jasno verbalizirao i strah vladajuće politike od reformi i velikih promjena. Citiram cijeli članak iz zapravo ovog materijala koji je napisala, nisam ja dovoljno pametan, nego što je to gospođa Dalić napisala u ovome. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovana potpredsjednice. Pa kolega Grubišić, između ostalog u svom izlaganju prozvali ste županije za povećanje broja zaposlenih. Ne bih pravdala sve županije i ne bih pravdala svako novo zapošljavanje, ali ne smijemo zaboraviti da je iz Ureda državne uprave potezom pera su prebačeni uredi za prostorno uređenje i graditeljstvo, oni uredi u čijoj je nadležnosti ispuštanje lokacijskih dozvola, građevinskih dozvola, uporabnih, potvrda o namjeni zemljišta, potvrdom pera su prebačeni na županije. Znači, županije su dobijale i nove obveze svo ovo vrijeme, a da ne kažem da s tima su u početku dobijali i sredstva za razliku od ove godine kad im više sredstva nisu ni doznačavana. Naime, samo Šibensko-kninska županija je zaprimila po osnovi legalizacije preko 22000 novih zahtjeva. Pitam vas kako je moguće uz manje sredstava, odnosno ukinuta sredstva za ovu namjenu uz smanjenje broja djelatnika ili ograničeno zapošljavanje tražiti efikasnost, učinkovitiji rad a povećavati sve ove obveze.

Eto kolegice ja bih vas nešto drugo priupitao. Koliko je općina Vodice, grad pardon grad Vodice zaposlila, odnosno koliko ima prije četiri godine koliko je imala zaposlenih, koliko sad ima.

nemojte nipošto legalizaciju koja je dakle, potrebno učiniti do kraja ove 2015. godine navoditi kao razlog za povećanje zaposlenosti. To je izgovor koji svi župani upotrebljavaju. Ali ne možete, samo malo, ne možete legalizacija je od prije godinu dana počela. Ja vam govorim da je Vukovarsko-srijemska županija do prije tri godine imala 60 zaposlenika, sad ih ima 120. Pa nije 60 zaposleno na legalizaciji. Dakle, kad ste me već povukli za jezik da vam kažem jasno i glasno. A i općina Vodice povećava broj zaposlenih pod vašim rukovodstvom. **Zgrebec, Dragica Hvala poštovana potpredsjednice. Kolega Grubišić, e sad ste na vrijeme reagirali. Vi ste u svojoj raspravi dokumentirali efikasnost javne administracije primjenom vremena koje je potrebno za izdavanje građevinske dozvole, pa ste iznijeli primjer iz kojega je vidljivo, jasno vidljivo dakle da hrvatskoj administraciji treba duplo više vremena za izdavanje građevinske dozvole nego što je to potrebno primjerice europskoj administraciji. E da ne bi bilo sve tako crno ja ću iznijeti primjer međimurske administracije koja važi za jednu od najracionalnijih u državi. Dakle, imamo najmanje zaposlenih. Za posljednju greenfield investiciju koju gradi jedan inozemni ulagač, zapravo investicija je pri kraju, objekt je pri kraju, čeka se otvorenje. Dakle, za tu investiciju vrijeme potrebno za izdavanje građevinske dozvole iznosilo je 8 dana.

za 17 dana u Novoj Gradišci je dobio gospodin Tedesci, Nijemac ako kaže tako gospođa Dalić, dobio građevinsku dozvolu. I eno pogon je, ovih dana treba startati sa radom. čestitam i Novoj Gradišci ali čestitam i Međimurskoj županiji koja je već sad u odnosu na ostatak Hrvatske je zapravo već dio da ne kažem, ne dio da ne bi me netko krivo shvatio, ali već u europskom trendu, okruženju. I kada uđete u Čakovec i u bilo koji dio Međimurja možda tu i tamo neki malo izvan Preloga Preloga i tako, ali o tom neki drugi put. Dakle, zaista se vidi razlika kad odete kod nas u nekakve Grižiće ili Krajačiće ili ne znam i Međimurje to je zaista ogromna razlika. I čestitam na tome što ste tako ekspeditivni. Eto i kod nas i Gradiška ono zaista prednjači pred ostalima u našoj županiji. Kamo sreće da je više takvih primjera. Hvala I završna riječ predlagateljice kolegice Martine Dalić.

poteškoće sa kojima se suočavamo kada u stvari počnemo raspravljati o nekim promjenama ili reformama. Ovaj sustav ovdje o kojem se radi on nije usmjeren ni protiv koga pojedinačno, a naročito ne protiv ovih naših kolega koji djeluju i jesu dužnosnici u jedinicama lokalne uprave i samouprave. čuti da to predstavlja ovaj prijedlog da predstavlja atak na jedinice lokalne samouprave što je mišljenje izrečeno bilo na jednom od odbora. Mislim upravo na Odbor Odbor za lokalnu upravu i samoupravu jer je tamo jedan od članova odbora konstatirao da nisu prepreke poslovanja na razini jedinica lokalne samouprave nego su razini državnih agencija. Takvo ustvari razmišljanje u principu blokira reforme jer se sudionici u raspravi, a ipak nijedna reforma ne može proći bez društvene rasprave, koncentriraju na pojedinačne detalje i dokazivanje dokazivanje loših ili obranu svijetlih primjera. Ja mislim da je izvrsno i Bogu hvala i bilo sasvim nenormalno da nema i svijetlih primjera kao što je kolegica Jelaš istaknula Međimursku županiju. I mislim da je svima nama drago kad uspijemo negdje i pročitati neki svijetli primjer. Ali, činjenica ostaje našeg agregatnog problema koji je opisan u tim nekim i uspoređen kroz neke međunarodne usporedbe koje imaju svoje pluseve, minuseve ali nažalost da li te usporedbe imaju pluseve ili minuseve ali te usporedbe čitaju svi. I kroz te usporedbe se daje slika o Hrvatskoj, ne samo ovdje nego i u inozemstvu. I ako vas zanima kako je u Hrvatskoj onda ćete pogledati taj doing business ili ćete pogledati Izvještaj o konkurentnosti Svjetskog ekonomskog foruma i tamo ćete vidjeti i iz jednog i iz drugog proizlazi da je državna i javna uprava najveća prepreka poslovanju u Hrvatskoj. prvi paragraf, uvodni paragraf nekog dokumenta ili neke studije u kojoj neki investitor analizira tržište. Dakle, koristim koristim ovu priliku u završnoj riječi reforma pa tako i ovaj prijedlog a i neke druge i brojne druge koje su nam potrebne one su u principu usmjerene na stvaranje sustava i na stvaranje nekakvog drugačijeg sustava koji sam po sebi opet neće biti savršen, koji sam po sebi sebi će opet proizvoditi i neke druge i neke nove probleme. Ali, u globalu reforma je uspjela ako da agregatni rezultat bolji od onoga što je prethodno bilo. Zato je treba dobro promisliti i raspraviti, a onda i uporno Evo, ja ne bih dalje duljila. Zahvaljujem svima koji su imali strpljenja raspravljati ovdje o ovome prijedlogu, a izražavam svoje uvjerenje da će on prije ili kasnije biti proveden. Ono što mi je ipak osobno žao jest da osim onoga što je govorio gospodin Linić da je i sadašnja Vlada davala ovakve najave ovaj prijedlog utemeljen je ustvari na pomoći, na tehničkoj pomoći koju je Hrvatska primila od Europske komisije i Svjetske banke u razdoblju 2006-2007. Dakle, ova se rasprava vodi već jako dugo i ustvari je velika šteta što je upravo na odbijanju ovakvih prijedloga i ovakvih ideja se u Hrvatskoj pokazuje postojanje velike koalicije. Jer se ti prijedlozi odbijaju i kontinuirano ustvari odbijaju kroz nekoliko hrvatskih Vlada. Hvala vam lijepo. Hvala i vama kolegice. Zaključujem raspravu. O prijedlozima zakona glasat ćemo naknadno. Nastavit ćemo sutra u 9,30 sa prijedlogom Zakona o sustavu civilne zaštite i u 12,00 sati ćemo glasati.